2017 г. Бяха изчетени двата доклада. Преминаваме към становище на вносител – господин Гьоков, заповядайте. (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз ще започна представянето на нашия Законопроект със статистика – мрачна и безпощадна статистика, която дава картината на размерите на бедността в нашата държава. Бедността и социалното разслоение на българското общество не стига че са ужасяващи, но и нарастват с всяка изминала година. Сякаш не живеем в цивилизовано общество, а в див капитализъм, сякаш не живеем в Европа, а в някаква колониална държава

година нараства. През последните 7-8 години управлява ГЕРБ и тяхна е отговорността за сегашното задълбочаване на неравенствата. Стигнахме до там, че през 2016 г. 20% от българите с най-високите доходи получават 7,9 пъти повече от 20-те процента българи с най-ниски доходи. Това за България е най-голямото финансово разслоение, откакто има статистика. За сравнение – в скандинавските страни това отношение е около 3 до 3,5 пъти. През 2016 г. линията на бедност общо за страната е 308,17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 млн. 638 хил. лица, или 22,9 на сто от населението на страната, а 40,4% от населението – това са 2 млн. 890 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Важно е да се спомене, че през 2016 г. делът на бедните сред заетите лица – така наречените „работещи бедни“, нараства спрямо предходната година с 3,8% пункта и достига до 11,6%. Тоест в България дори и да работиш, няма гаранции, че ще свързваш двата края. За да мотивирам нашето предложение, ще си послужа с още малко статистика. От анализите на Националния статистически институт и по-конкретно от индикаторите за бедност и социално изключване, които са част от общите показатели на европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация, ясно и категорично се вижда, че образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност. Може би дори е с най-съществено влияние. Видно е например, че относителният дял на работещите бедни е най-висок след тези с начално и без образование. Видно е, че с нарастването на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява. Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинство, показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лица на възраст над 65 г. За съжаление те плътно се следват от самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца. Най-голямо нарастване на риска от бедност през 2016 г., в сравнение с 2015 г., се наблюдава при домакинствата с един родител. Както е видно, за съжаление, с изключително голямо съжаление тези негативни тенденции за увеличаване на бедността и риска от бедност в най-голяма степен се отразяват при семействата с деца, при осигуряване на нормални условия за отглеждането и живота на тези деца, включително и за придобиването на образование. През 2016 г. 32% от децата на възраст до 17 г. в България са изложени на риск от бедност или с 6,5 процентни пункта повече спрямо 2015 г. И още малко статистика с цел да Ви трогна, Вие наистина имате нужда някой да Ви трогне, защото няма нито един бюджет, приет от Вас, в който социалните плащания да не са замразени. Започвам със статистиката – тя отново е мрачна и

Близо от половината деца – 43-44%, не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината. 41% не си позволяват извънкласни, извънучебни редовни занимания като плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и така 43% от децата нямат екипировка и отделни дрешки за игри навън. За всеки 2 от 5 деца не може да бъде осигурено купуването на книги, на книги, които са подходящи за възрастта им, но без учебници и учебни помагала, или пък купуването на два чифта обувки по размер в зависимост от сезона. През 2016 г. 42% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност. Аз се обръщам към народните представители, за да попитам: това нашите деца ли са, това човешко ли е, цивилизовано ли е, ние страна от Европейския съюз ли сме, или от феодалния свят?! И защо се сърдим на Европа, че ни кара на две скорости? Ние защо допускаме такова разделение сред децата на България? На колко скорости се движат нашите деца в нашето общество? И още малко статистика за учебната 2015/2016 г. Над 6 хил. деца от I до IV клас са отпаднали от образователната система. Защо са отпаднали? Някой направи ли анализ? Може би по финансови причини. Няма да има намаление и по този показател за учебната 2016/2017 г. просто защото управлявате пак Вие от ГЕРБ и пак нищо не правите за преодоляване на проблема. Няма как да правиш едно и също нещо и да очакваш различни резултати. Ужасяваща и мрачна статистика на фона на още по-ужасяваща и мрачна демографска катастрофа. Сигналната лампа за проблема свети с ярка светлина, но някой трябва да й обърне внимание. Вие няма да направите това, защото като партия нямате социална чувствителност. Нали е по-важно да санираме, да строим магистрали, да се хвалим пред Европа какви постижения имаме за това и за онова, но същата тази Европа в докладите си за България пише, че бедността е масово явление, обхванало държавата ни, си затваряте очите. И забравихте, че най-ценният капитал е човешкият. Може ли една нация да съществува, дори не казвам да просперира, а да съществува при това отношение към децата си?! На този фон при тази ситуация, достигаща критични размери с неясни, песимистични и мрачни перспективи за развитие, е ясно, че всички действия са закъснели. Но едно подобряване на икономическите показатели, каквото Вие твърдите, че ще постигнете с управлението си, е съпроводено с прилагане на спешни, засилени и конкретни мерки за подпомагане на децата от семейства с ниски доходи, каквито ние предлагаме, мерки, които да смекчат негативните последици и да създадат минимален комфорт и минимални възможности и условия да се посещава училище от абсолютно всички български деца без изключение. Може да очакваме, макар и бавно, подобряване на показателите за социално изключване. И тъй като от парламентарната група на „БСП за България“ наблюдаваме, че в бюджетната рамка за следващите четири години в средносрочната Ви прогноза отново няма и намек за размразяване на подпомагането на най-бедните слоеве слоеве от населението, си позволихме да внесем този Законопроект, защото от статистиката е видно, че за по-образованите българи е по-малък рискът от бедност и социално изключване. Давайки възможност на всички днешни деца да се ограмотяват и образоват по всякакъв начин, им даваме възможност за интеграция и реализация, за да не тежат на социалната система като възрастни. Предложението ни се състои в следното: помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири и да се отпуска не само за първи клас, както е до момента, но и за децата от втори, трети и четвърти клас. За учебната 2016 – 2017 г. тази еднократна помощ е 250 лв. Условията за получаването на помощта са средният месечен доход на член от семейството да е по-нисък от 400 лв., при необходими средства за месечна издръжка на четиричленно семейство с две деца от 560 лв. на член от семейството. Другото условие е детето да не повтаря годината. Това е по-облекчено условие, тъй като с новия Закон за училищното и предучилищното приехте, повтаряне на класа – от първи до четвърти клас, не се предвижда. Друго условие за получаване на помощта е, че няма подоходен критерий за децата с трайни увреждания. Призовавам всички народни представители да подкрепим този Законопроект, защото едва ли родителите на първокласниците са забогатели за една година. На фона на задълбочаващата се бедност и неравенства по-вероятно е да са обеднели. Децата са във възраст, в която бързо растат и най-малкото, с което държавата може и следва да им помогне, е осигуряването на необходимите им средства за пособия, облекло и обувки за началото на учебната година, когато са във втори, трети и в четвърти класа, а при възможности на бюджета, Извинявайте за израза, но стига с номерата: откъде ще се вземат парите? При бюджет за 2017 г. над 35 млрд. лв., допълнителните средства, необходими за тази мярка, ще са около 30 млн. лв. – нищо пари на фона на хвалбите на премиера за преизпълнение на бюджета с два, три милиарда. Подкрепете предложението ни, за да Ви запомнят хората с добро, а не само с кражби от саниране, от поръчки, от НДК, самолети и така нататък.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Законопроектът предвижда въвеждане на нов вид еднократна помощ за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас, по подобие на еднократната помощ, която се полага за записани ученици в първи клас съгласно чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца. Един от аргументите на вносителите е, че в тази възраст децата бързо растат и бедните семейства имат нужда от подкрепа за осигуряване на средства за облекла и обувки в началото на учебната година. От мотивите не става ясно на какъв принцип се определя, че именно децата до четвърти клас имат по-сериозна нужда от подкрепа в сравнение с останалите ученици. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебни занятия до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно по здравословни причини. От предложения Законопроект не става ясно дали за децата, за които помощта е възстановена до края на първи клас, същите ученици ще получат подкрепа при записване във втори, трети и четвърти клас, въпреки че семейството вече е санкционирано. Основният риск от въвеждането на новия вид помощ, освен липсата на финансова обезпеченост по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г., е неравнопоставеността на учениците до 12 клас. Независимо от възрастта на детето, всяко семейство има разходи за подготовка на учебния процес на всяко свое дете, независимо в кой клас записва и учи то. Освен това задържането на децата в училище не може да бъде извършено само с финансова подкрепа. Съгласно данни от Националния статистически институт относителният дял на децата от първи до четвърти клас спрямо общия брой на децата в началния курс на обучение, броят на тези, които напускат училище, е много по-малък в сравнение с тези, които напускат училища от пети до 12 клас. пети до 12 клас. Основна причина за напускането е заминаване в чужбина, на първо място. На второ място, са семейни причини, като само част от семейните причини са липса на финансови средства. Причините са комплексни и затова подходът трябва да е комплексен към преодоляването им. мотивите на предложения Законопроект не са включени подробни разчети колко семейства ще имат право на помощта, като косвено се достига до допълнителен брой от 120 хиляди деца, които биха били обхванати от помощта. Предложението за финансирането чрез настоящото преизпълнение на бюджета не може да гарантира финансирането на мярката на по-късен период от годината или през следващите години в средносрочен план, поради което е необходимо да се направят подробни разчети за необходимия ресурс в средносрочен план, както и за сметка на кои разходи се предлага да бъде финансиран този нов подход. В мотивите няма посочени конкретни източници на финансиране, а се приема, че необходимият ресурс може да бъде осигурен, цитирам „от преизпълнението на бюджета и налични резерви“. Това противоречи на Закона за публичните финанси, където ясно е записано, че при изпълнението на приходите за текущата бюджетна година не може да служи като източник на допълнителни разходи, освен в случаите когато това е предложено от Министерския съвет и гласувано от Народното събрание. Съгласно разпоредбите на чл. 19 от Закона за публичните финанси „нормативни актове, които предвиждат увеличение на разходите и/или поемане на ангажименти за разходи, след като са приети годишните закони за държавния бюджет и за бюджета за държавното обществено осигуряване, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година“. В тази връзка отново има противоречие на предложената мярка със Закона за публичните финанси. Не на последно място, този Законопроект е от поредицата популистки законопроекти, внесени от БСП за разглеждане, които не са обезпечени от бюджета. Въз основа на всички изброени и

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ганчева,

четвърти клас? От статистиката, която Ви изкарах тук, всички се нуждаят от подпомагане, 50% от българите се нуждаят от подпомагане, защото са в риск от бедност.

Сега отхвърляте Законопроекта. Смешно е, но…! Ние ще го предложим, когато разглеждаме държавния бюджет за 2018 г. Тогава ще предложим същите мерки мерки и всички, които казвате, че сега това е една от пречките да не го приемаме, тогава ще Ви питам защо не го приемаме – когато има възможност да бъде устойчиво за годината, и за следващата година и така нататък. Тогава ще видя колко от Вас ще подкрепят това предложение. Неравнопоставеност на децата. Вие ми говорите за неравнопоставеност?! Хората, които увеличиха минималната пенсия и я изравниха с тези, които имат осигурителен принос, с тези, които нямат такъв! И ми говорите за неравнопоставеност на децата! Просто е несериозно това. Съжалявам, че са само две минути, защото всяко едно нещо, което казахте, може да бъде оборено от тази трибуна. Помислете, че трябва да се направи нещо и за хората, които не могат да си позволят да си пратят децата на училище. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Втора реплика – заповядайте, господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ганчева, говорите за неравнопоставеност.

Казвате, че това е популизъм. Популизъм щеше да бъде, ако правехме предложение за всичките ученици до 12 клас. Съзнаваме, че бюджетът е ограничен и затова предлагаме като първа стъпка – втори, трети и четвърти клас. Това не е популизъм! Другото – намеренията на управляващите и опозицията този път съвпадат. Миналата седмица на пресконференция на Министерския съвет министър-председателят заяви, че приоритетът е знанието и ще правим магистрала на знанието, което е добре и похвално. Министърът на финансите съзнава, че не трябва да се жалят средства за образование, защото после стават доста по-скъпи, когато хората, които не са посещавали училище и са неграмотни, получават социални помощи. Призовавам Ви да обединим усилията и да подкрепим министър-председателя, но не с неговите действия, защото той каза, че ще караме учениците с полицаи и с барети. Ние предлагаме да не е с полицаи и с барети, а да е чрез финансово стимулиране, защото, повярвайте, има много хора, които наистина не могат да си позволят да изпращат децата си на училище.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Ганчева! Ще използвам Вашето изречение, в което коментирате, че са необходими комплексни мерки по отношение на тези политики. Българите са комплексно бедни, уважаема госпожо Ганчева! Бедността убива България! Ако сте чели, последната информация, която излезе от КНСБ през миналата седмица, е, че 400 хиляди работещи работещи българи са работещи бедни. Това удовлетворява ли ни?! През миналата седмица излязоха данни, че над 20 хиляди деца отпадат от училище. Това удовлетворява ли ни?! И ако говорим за неравнопоставеност, нека да се върнем на дебата по отношение повишаване на минималната пенсия. Спомняте ли си какви бяха Вашите аргументи в залата? – Че това е първата стъпка по отношение на доходите на населението на България. Точно такова е и нашето предложение и това е първата стъпка да подобрим състоянието на българските деца. След малко в изказването ми ще чуете стряскащи статистически данни, които ще повторя – те бяха казани, но трябва да светят като червена лампичка за всеки един от нас

Уважаеми колеги отляво! Вие си противоречите във всички реплики, които бяха отправени към мен. Не можем да противопоставяме децата от първи до четвърти клас на тези от пети до дванадесети клас. Всички деца са равни. Техните семейства имат нужда от подкрепа, когато има такива финансови средства. Най-големият проблем е, че ако този Закон бъде приет, ще възцари една неправда в обществото, ще има настройване на едни деца и техните семейства спрямо други.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е поредният Законопроект на БСП, който има една-единствена задача – да внуши, че те, от левицата, искат реки от блага да потекат към българските граждани и единствената пречка това да се случи е злостното управление, което не дава това нещо. Вече спрях да броя милиардите, които от началото на мандата трябваше да бъдат похарчени по предложение на БСП и които трябваше да доведат до общ разцвет на

Те са добрите. Управляващите са злодеите, на които не им пука нито за пенсионери, нито за ученици, нито за инвалиди – за никого. Това, разбира се, е пореден политически Законопроект без капка здрава мисъл здрава мисъл в него, без логика, без анализ, без никакво желание да се анализират дори последиците, които той би имал. Предлагат ни пак да раздаваме пари на глава, без оглед на нужди, без изисквания за резултати, просто да раздаваме пари, за да бъдем добри. С това раздаване – между другото, уважаеми колеги отляво, Вие, с Вашите традиционни сътрудници от ДПС, три десетилетия наред доведохте до циганизацията на държавата, до това разни маргинални общности да гледат на децата си като на източник на средства и общо взето до много от проблемите, които ни се случват сега, с това раздаване на пари на калпак. Помня вица, където баща казал на сина си: „Сине, сине, трети клас бяха най-хубавите пет години от живота ми“. Вероятно, ако законът не пречеше повтаряне, да дадете пет пъти на такъв герой помощ само и само да бъдете добри. Няма отговор, разбира се, защо до четвърти, а не до дванадесети клас. Не е предложение примерно за безплатни учебници, което бих могъл да разбера. Няма никакъв друг мотив освен общото заклинание за бедност. Да, бедни сме, уважаеми колеги отляво, защото твърде дълго управлявахте държавата ни! (Оживление. Реплики затова сме бедни! Защото по Вашето управление пенсиите станаха три долара, нали помните?! Тази бедност е наследена от Вас и от наивността на българския народ, който вярва в такива обещания. За мен е важен изводът и той е, че, след като уволнихте Карл Маркс като идеолог, сте взели за Ваш идеолог Дядо Мраз Мраз с мотото: „Подаръци ще има за всички от сърце, подаръци ще има, но не от БСП“. От БСП ще има само обещания за подаръци. Понеже си нямате хиляди джуджета, които да работят в Сибир при арктически условия, и да изработят тези подаръци, за Вас остава да раздавате обещания.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

От 28 години, както и да ги броите, БСП не е управлявала повече от девет в най-различни коалиционни формати и три самостоятелно. А иначе това, което искам да кажа лично към Вас, е: пази Боже, от еничари!

госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Веселинов, миналата седмица удовлетворихте интереса на Световната банка, като ратифицирахте Споразумението за заем от 400 милиона.

Благодаря, господин Проданов. Трета реплика – господин Стоянов, заповядайте. ДИМИТЪР

Уважаеми колеги, общият белег на всички примитивни общества е, че те не полагат грижи за своите най-бедни представители. Съжалявам, но явно и нашето българско общество също е такова. Всичко това опира до ниво на съзнание. Ниското ниво на съзнание не е лошо ниво, то е просто ниско ниво. Както и високото ниво на съзнание

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разликата между ниското ниво, примитивното ниво на популизма и високото ниво е следната: високото ниво на популизма лансира идеи, които са близки до народа и са реализуеми. Ниското ниво на популизма лансира идеи, които никой не смята да реализира, а се разчита на късата памет на народа, който ще забрави след известно време какво са му обещавали и ще може да му се обещае същото. Ето това прави БСП. По отношение на господин Ерменков, да, може да сте управлявали много кратко, обаче пък оставихте трайни белези в историята на България. Ако помните Лукановата зима, ако помните Жан Виденовата зима, ако помните това, че когато в държавата колелото на икономиката се беше завъртяло и имаше излишъци ги наливахме в едни празни проекти като „Цанков камък“, които не генерират сега доход?! Ето, това е наследството на БСП и това е нейната заслуга

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Колегите от „БСП за България“ предлагат един опит за решаване на проблема с ранното отпадане на деца от системата на образование. Лично аз го квалифицирам точно като такъв опит, защото едва ли някой в тази зала може да допусне, че тези 250 лв., при това еднократно отпуснати, могат да решат всички проблеми на бедността и проблемите на достъпа до образование в България. Ясно е, че това не може да стане. Ясно е, че това е една частична мярка. Ясно е, че това е един опит, с който по някакъв начин да се опитаме да решим този проблем, свързан с достъпа до образование. Ако смятаме, че този опит и това предложение е несъстоятелно, какво да кажем за опита, който правят колегите от ГЕРБ – какво е увеличаването на заплатите от 1 септември на учителите? Нали и за това увеличение няма пари в бюджета, както няма предвидени пари в бюджета за 2017 г. и за това увеличение? Не казвам, че съм против това увеличение, но, уважаеми колеги, ето вижте как стигаме до въпроса за интегрирания, за комплексния подход, който, за съжаление, е много труден. И понеже не можем да реализираме този подход, затова прибягваме до такива парциални, частични мерки – един предлага една кохорта, в случая втори, трети, четвърти клас; друг предлага заплати на учители; трети ще предложи нещо друго, но ни убягва някак си комплексният, интегрираният подход да можем да подчиним всички политики, за да решим този проблем с отпадането на децата от системата на образование. Уважаеми колеги, Вие знаете, че има една Национална стратегия до 2020 г., която е свързана с опита за намаляване на възможности за отпадане на децата от системата на образованието. Ако ние в тази Стратегия сме набелязали мерки, които в дългосрочен план да решат този проблем, трябва да сме наясно с едно – на първо място, има ли такъв универсален механизъм, с който да решим този проблем? Ясно е, че такъв универсален механизъм трудно можем да намерим, защото, уважаеми колеги, по Закона за семейни помощи за деца финансирането е изцяло за сметка на държавния бюджет. Ние трябва да сме наясно с един много важен въпрос, който през годините не можем да решим – дали подпомагането трябва да бъде универсално, което е много скъпо, или трябва да бъде диференцирано? Диференцирано да се опитаме да подпомогнем таргет, да се опитаме да подпомогнем определена група от обществото. Ако не решим този въпрос, много трудно можем да решим проблема с реформирането на системата за социално подпомагане като цяло. Защото там е разковничето, там е начинът, по който можем да решим тези проблеми. Тези 550 милиона или една трета от всички разходи в системата на социално осигуряване, подпомагане и грижи, една трета от всички разходи в бюджета на държавата са за системата на социално осигуряване, подпомагане и грижи. Много ли са тези пари или малко може да прецените сами по резултата. Защото, ето 550 милиона по Закона за семейни помощи за деца, още около 200 милиона за интеграционни добавки на хората с увреждания. Близо 900 милиона в тази секторна политика са недостатъчни – недоволни са бенефициентите, недоволни са политиците, недоволни сме ние, които определяме бюджета в тези политики. Тогава какво трябва да направим? Тогава трябва да търсим, уважаеми дами и господа, надпартиен консенсус. Много често в тази зала започнахме да говорим по този начин, защото подпомагането, реформирането на подпомагането изисква и непопулярни мерки, а непопулярни мерки, без надпартиен консенсус, трудно могат да бъдат постигнати. Затова трябва да си подадем ръцете и да търсим решение на тези въпроси, защото, ето сега ще отхвърлите този Проект на БСП – със или без основание. Дали проблемът няма да остане? Дали и догодина няма да отпадат деца от системата на образованието по причина на бедност? Дали проблемът със социалното изключване ще бъде решен с това отхвърляне? Ясно е, че няма да бъде решен, защото, както казва нашият премиер: „По магистралата на образованието и знанието не трябва да има проблеми с достъпа. Не трябва да има проблеми от гледна точка на равнопоставеност, защото, ако има такива проблеми, има катастрофи, които след това трудно могат да бъдат решени“. Затова, уважаеми дами и господа, отхвърляйки тази опция, тази възможност, която Ви предлагат колегите от „БСП за България“, нека да мислим как ще решим тези проблеми, защото отхвърлянето на този проект не означава ликвидирането на проблема, проблемът остава. Какво обаче трябва да се направи? Първо, според мен трябва да се реформира системата на подпомагането с общи усилия на цялото Народно събрание. трябва да стъпим на координиращ, координационен, интеграционен, както искате го наречете, механизъм, който да обхваща всички политики – политиките, свързани с образованието, с финансирането, със социалната сфера и така нататък, за да можем на базата на оценка на индивидуалните потребности на всеки един да предложим финансиране. Защото иначе и финансирането на калпак, финансирането, ако щете, и универсалния подход на финансиране, няма да решат проблема. Колкото и пари да се отделят за тази сфера, ще бъдат все недостатъчни. Аз Ви казвам, през всичките тези години всяко едно правителство се е опитвало да увеличава този ресурс и като резултат се получава така, че всички са недоволни. Затова, уважаеми колеги, трябва веднъж завинаги да избистрим подхода – или ще бъде универсален, или ще бъде диференциран. Молбата ми е, отхвърляйки този Законопроект, да мислим за следващи проекти, с които да решим този въпрос. Защото, пак повтарям, отхвърлянето на Проекта не решава въпроса с достъпа, не решава въпроса с преждевременното напускане на системата на образование. А без образование бедността се предава от поколение на поколение; без образование всички, които отпадат от системата на образованието, са потенциален кримиконтингент – те са потенциални аутсайдери на пазара на труда.

Господин Веселинов. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Адемов, чухме, че отхвърлянето не решава проблема на отпадането. Бих искал да Ви попитам: а приемането решава ли проблема на отпадането? Това е коректно да се произнесе от микрофона, защото действително темата за дебат не е тема за дебат по социалната политика. България има нужда от такъв дебат. По принцип, системата за социално подпомагане е изключително неефективна от гледна точка крайни цели, социализация, образование. мисля, правителството доста ясно го заяви в последните си изяви като намерение. Въпросът е, ние гледаме един конкретен Законопроект и аз бих искал, като един дългогодишен председател на Комисията по социално подпомагане, да отговорите:

Не виждам желания. Заповядайте за дуплика, господин Адемов. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Искренов! Никога не съм казал, че този опит и това предложение решават някакъв проблем. Това е частичен опит, какъвто опит е и увеличаването на учителските заплати. Вие смятате ли, че този опит ще реши някакъв проблем на образованието? Не, няма да реши, за голямо съжаление. Точно затова се изказах по този начин, обявявайки се против частичните парцелни решения. Необходим е, както казаха и представителите на правителството, тези на Министерския съвет, които заявиха, че е необходим комплексен подход за решаването на този проблем, защото само с една или две мерки няма да стане. Няма как да решим проблемите на образованието с една такава мярка, това е ясно. Но, когато няма комплексно решаване на проблемите, когато интегрираният подход е много труден за реализиране, се появяват такива частични предложения, опити за частично решение. Благодаря Ви. Следващо изказване – госпожа Анастасова. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, няма да се изказвам като икономист, или като юрист. Аз се изказвам като доскорошен директор на училище човек, който всекидневно е решавал проблеми на деца с проблеми, включително и на дечица, които всеки ден преживяват факта, че ходят с едни и същи дрешки сред останалите, които всеки ден си сменят дрешките. И фактът, че в моето училище беше въведена ученическа униформа, донякъде реши този проблем. Но, Вие сами разбирате, че това не решава големия проблем, за който говорим днес. Достатъчно статистика се изнесе тук и от господин Гьоков, и от господин Адемов. Достатъчно популистки изказвания имаше. Нищо, че обвинявате нас от левицата, че говорим популистки. Тук имаше доста по-популистки изказвания. През това време, докато слушах внимателно, си представях как ни възприема в този момент едно българско семейство или един български родител, чието дете предстои да бъде във втори, трети или четвърти клас. Когато обясняваме, че, видите ли, Вие от левицата говорите само популистки, и, видите ли, когато Вие сте управлявали какво се е случило, пък когато ние сме управлявали, какво се е случило. Аз съм 28 години в училище и 28 години слушам такова прехвърляне на топката. Решения няма. Проблемът става все по сериозен, колеги. И аз се радвам, че този проблем вече го виждат всички, защото имаше много години наред, в които за проблема с отпадащите деца говорехме само ние в училище. И какво от това?! Е, вече се видя от всички. Знаете ли приказката, че „Когато се обърне колата, пътища много!“? Особено в последните дни сме свидетели на засилено медийно присъствие на колегите от ГЕРБ на тема „Механизъм за обхващане на всички деца в училище, борба с отпадащите ученици“ и така Това е обяснимо, след като тези над 21 хиляди деца са отпаднали от училище само миналата година. При малко повече от 600 хиляди ученици в България, колеги, тази цифра наистина е стряскаща. Защо започвам с това? Защото нашият Законопроект е стъпка – правилно каза господин Адемов, нашият Законопроект е стъпка в усилието на държавата, стига тя да има добра воля да решава този проблем. Да, сигурно подходът не е комплексен. Ама, толкова години образованието чака комплексен подход. Да, принудени сме на парче. Само че няма как да обясним на тази майка или на този баща, който не може да купи здрави обувки на детето си, че чакаме комплексен подход. Като вземем предвид и стряскащата статистика за българите, които живеят под прага на бедност, или броят на децата – тази статистика също беше изнесена, които в домовете си нямат условия за работно място, нямат условия за учебна подготовка, става ясно защо нашето предложение е навременно и правилно. В крайна сметка става дума за почти една трета от българските деца в училищна възраст. Става дума за 250 лв. еднократна помощ за семействата, с които да подготвят децата си за училище. Става дума за показана на дело, а не на думи, грижа на държавата за децата ни. Да, това са около 30 милиона или 35. Има ли някой в тази зала, който искрено да смята, колеги, искрено да смята, че държавата не може да намери 30 милиона или този Законопроект се отхвърля, само защото е Законопроект внесен от БСП? Убедена съм, че при добра воля тези 30 милиона няма да са проблем. А бих казала: дори и да са, ще Ви попитам не като политици, колеги, ще Ви попитам, като родители: имате 1000 лв. и трябва да си смените дограмата, другото Ви остава за живот, и алтернативата е, че трябва да дадете тези 1000 лв. за образованието на децата си. Какво ще направите Вие, като родители? Аз съм убедена, че ще си останете със старата дограма. Тоест, не трябва ли и тук така да мислим, не трябва ли да помислим наистина за децата на България? Плюс това става дума за децата от семействата с ниски доходи. Нали всички заявяваме, включително и всички политически партии, представени в тази зала, че образованието е приоритет. Приоритет не означава само увеличение на учителските заплати. Приоритет означава, преди всичко грижа към всяко дете и създаване на всички условия, за да може то да ходи на училище. Защото равният достъп до образование означава не само автобуси за извозване на децата до средищните училища, означава също и дрехи, и учебни помагала, за да може всяко дете спокойно и щастливо, а не смачкано, да отиде на 15 септември. Помислете, колеги! И ако смятате, че държавата ни няма никакъв начин да осигури тези 30 млн. лв., гласувайте „против“! Но Ви уверявам, че никога не бих повярвала, че сте искрени в това си гласуване. Ако е вярно противното, това е страшно! Благодаря Ви.

(ОП): Господин Председател, дами и господа! Репликата ми към Вас е следната: Вие сте човек, който е запознат с проблемите, и знаете защо тези деца отпадат. Те не отпадат само по причината, че нямат социална помощ, която им се отпуска в началото на годината. Тези деца отпадат по ред други причини. Далеч съм от мисълта, че най-правилният подход е да отпуснеш пари на калпак за нещо. По-скоро не трябва ли да се намерят начините, по които да се подпомогнат тези деца материално, а не определени пари да се дадат на родители, които – знаете, че има доста безотговорни такива, няма да цитирам къде се намират, в кои части – може да използват тези пари за нещо друго. Вие знаете много добре това!

Въпросът е следният – да не се подхожда частично към решаването на тези проблеми, а наистина да се направи така, че да се решат проблемите на родителите. Ние от „Обединени патриоти“ сме категорично против това, че в България родителите се делят на такива, които имат уж големи доходи, и на такива, които имат уж малки доходи. И ние, българските народни представители, непрекъснато наказваме българските семейства, които работят, които са образовани, които имат две деца, защото вземали с 10 лв. повече заплата от другите. Това е безумие! Трябва тази дискриминация към българските семейства, които са отговорни към държавата, да се прекрати! Не може на едно семейство да отпуснеш 250 лв., а другото семейство, което плаща данъци, което работи, което е образовано, да го лишиш. Стига с тези неща! Стига дискриминация към българските семейства, които са бъдещето на тази държава! Вие предлагате същото. Вие предлагате отново да има разделение между такива, които вземат с 10 лв. повече примерно, минават линията, за която трябва да получат тази помощ, и на тези, които вземат с 200 лв. по-малко. Това не е правилно! Правилният вариант е всички български семейства, без значение какви доходи имат, да бъдат подкрепяни, щом имат деца. Ако те искат, разбира се! Ще Ще Ви кажа и нещо друго. Вие сте човек, който е запознат с тази система. Проблемът с отпадането на децата не започва от училище. Проблемът с отпадането на децата започва от това, че определени деца, от определени групи не визирам етнически, защото има и от българите такива, отпадат още – не биват записвани в ясли и детски градини поради факта, че трябва да плащат такси. И ако българската държава трябва да направи нещо, е това, което предлагаме „Обединените патриоти“: таксите за ясли и детски градини да отпаднат, за да може всички деца да имат равен старт, без значение дали е българче, циганче, турче или друго, за да могат да научат български език и да се социализират. Няма как едно дете, което седем години не посещава ясла или детска градина, да влезе в първи клас и да има равен старт. Ето там е проблемът!

Във Вашето изказване споменахте, че ние не сме искрени към българските семейства. А Вие искрена ли сте, след като противопоставяте семейства с деца до четвърти клас и семейства с деца над четвърти клас? Това не е ли противопоставяне? За каква искреност говорите? Как ще обясните на едно семейство с 1000 лв., което има две деца – едното в пети клас и другото в шести клас, че няма да им дадете тази еднократна помощ от 250 лв.? Не е ли това демагогия и популизъм?

заповядайте за дуплика. Заповядайте, госпожо Анастасова. Имате думата.

Тогава вече ще сте спокойни, че справедливостта е възстановена. Разбира се, че има елемент на несправедливост. Нима няма елемент на несправедливост, когато даваме детски надбавки на българските семейства в зависимост от доходите? Също има несправедливост! Между другото, този аргумент се наложи да го давам, не помня вече къде, когато в Закона, който Вие приехте за средно образование, допуснахте финансиране на частните училища с аргумента, че тези родители също са данъкоплатци. И аз тогава казах: а нима не са данъкоплатци всички родители, които имат деца в България? Тогава дайте на всички да дадем поравно! Защо даваме според доходите? Опасно е да говорим кое е справедливо и кое не, тъй като сме в явно състояние на недоимък. И ние, в това състояние на недоимък, се мъчим да се опитаме да задържим децата до четвърти клас. Ще Ви кажа от професионална гледна точка защо. Защото Вие твърдите, и е така, и по статистика е така, че най-много деца отпадат в прогимназията. Защо? Това са деца, които не са придобили достатъчно навици. Учебните навици се придобиват в начален етап! Това е целта и на нашето предложение, една от целите на нашето предложение. На калпак! Не е на калпак отново. Вие виждате, че отново слагаме една граница на доходи в семейството. Посочете ми друг начин, за да не е на калпак! Сещате ли се колко сложно става? Мислите ли, че българската администрация в момента може да се справи с това? Аз също съм се сблъсквала и също искам да не е на калпак. Но е много тънка границата, колеги, и е много тежко, когато говорим за деца. за деца. Значи, след като досега не е сътворен такъв механизъм, сигурно е трудно да се случи. Дайте тогава да го направим! Ако Вие, както обещавате, с бюджета за следващата година ще преразгледате сегашното си мнение, тогава на базата на какво ще го преразгледате? Ще имаме ли ние този комплексен подход и комплексен механизъм за двата, трите месеца, които остават? Затова Ви казвам, че – да, това е един опит, това е само една стъпка. А относно това дали сме искрени, или не – ние сме искрени. Не ме разбрахте!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, темата е сериозна и аз очаквах от господин Гьоков, който на вид изглежда социално ориентиран човек, поне в изказванията си, ще говори действително по социалната тема и социалните проблеми. Но той още от третото изречение започна да политиканства, господин Ерменков също го допълни: виждате ли този лош ГЕРБ, който осем години управлява, и изведнъж държавата е свършила. От три месеца искате непрекъснато пари. Когато сте на власт, не давате, но когато сте в опозиция... Да Ви изброя ли за колко категории искахте пари – пенсии, заплати, учители, лекари, полиция, армия, градушки, облаци и каквото Ви дойде на ум. И тук днес дебатът се измести. Днес ставаме и говорим за следствието. Говорим за осем години управление, господин Ерменков, но аз ще Ви кажа:

защо Европа е на две скорости? Е, как искате Вие да сте наравно с европейските страни в директната скорост, когато просто 63 години Вие карате на задна скорост?

Да Ви припомня ли фалита на компанията – не виждам господин Гечев тук, с господин Виденов? Да Ви припомня ли фалита на господин Станишев? Да Ви припомня ли и още един фалит – на господин Орешарски? Ами, половината от тези 27 години управлявате явно Вие или със скрити коалиционни партньори, а сега искате всичко да сложите в едната страна. Проблемът действително има социални проблеми. Когато репликирах на миналото, пак социално обсъждане за децата с увреждания, господин Адемов, когото изключително уважавам, исках да стане, той стана и каза: социалната политика е комплекс, комплекс, комплекс, комплекс от мерки на всички политики, които се водят в едно управление, за да имаме силна социална политика. Така ли е, господин Адемов? Така е. И основата на социалната политика не е решението на социалните проблеми, а решението на икономическите проблеми, решението за ръста на българската икономика защото, ако са силни западните страни, със силна социална политика, това е защото имат мощна икономика, която може да задели и да решава без проблеми социалните проблеми на хората. на хората. Предложи ли премиерът Борисов веднага след изборите: било каквото било, дайте да седнем да опишем проблемите и да започнем да ги решаваме заедно? И предложи политическа възможност, предлагайки най-високия пост в държавата не заради друго, а заради това, че предстои европейско председателство, затова, че имаме възможност в следващи години силно да изтеглим и интеграционните процеси на България в Европа, и ръста на икономиката. Само със силна икономика ще можем да решаваме тези проблеми. Вие, разбира се, категорично отказахте, защото не искате да предавате Вашите избиратели. А сега искате Вашите избиратели, нашите избиратели и всички социално слаби хора да получат. Не давате, а искате да получавате! Тази политика няма как да я разбера. Вие не сте социална, социалистическа или социалдемократическа партия.

пример за това, което казах, в подкрепа на това, което казах, че силна икономика със създаване на условия за инвестиции и с привличане на инвестиции от там работна ръка, от там заплати, от там ще дойдат възможности на хората да си решават социалните проблеми. Вашата партия в Пловдив преди четири години предложи да бъдат детските ясли безплатни, да не плащали хората 50 лв. такса ясли, за да правим социална политика. Управлението на ГЕРБ в Пловдив в последните шест години предложи друго. Предложи силна икономическа политика, създаде условия за инвестиции. Неслучайно Пловдив в момента е най-силно развиващият се на Балканския полуостров град, а не само в България. Създаде условия, привлече инвеститори. Младите хора в Пловдив, IT-специалистите започват с 3 хил. лв. заплата и има свободни места. Няма безработица! Младите хора получават, плащат си и за ясли, и за образование, има култура, има спорт, има демокрация, защото Пловдив е столицата на демокрацията. Затова не обръщайте обръщайте дебата там, където не му е мястото! Върнете се в този парламент! Тук са ни пратили хората да решим техните проблеми. Докато не решим икономическия ръст на България, другите проблеми като следствие, няма как да ги решите с криворазбрания си а понякога стигате и до наглост. Благодаря

Уважаеми господин Гърневски, лично аз се учудвам на Вашите съждения, защото – само да Ви кажа няколко факта от управлението на ГЕРБ през последните седем години, които чуваме в последните няколко седмици всяка сутрин в сутрешните блокове: петдесет хиляди напускат страната всяка година; всяка година 20 хиляди деца отпадат от образователната система; всяка година 6 хиляди деца отпадат от началния курс на обучение – това е само за седемте от осем години управление на ГЕРБ в последните години. Хубаво е да се връщате толкова много назад, но Вие бяхте и член на СДС онази организация и онази политическа сила, която приватизира България. И когато говорите за икономическото състояние на България в момента, аз не виждам – колко да са се увеличили чуждестранните инвестиции в България? Защо ги няма чуждестранните инвеститори? Защото Вие казвате, че благодарение на икономическото състояние, ние ще подобрим социалния статус на българите. Докато чакаме резултатите от Вашето управление, цели градове като Пловдив ще изчезнат от България, уважаеми господин Гърневски. Вярно е, че тази мярка, която ние предлагаме, не е интегриран подход, но докато чакаме интегрирания подход, цели градове ще останат неграмотни в България. И само да кажа няколко думи за философията на нашето нашето предложение. То е само стъпка и възможност за всяко дете да се чувства равностойно, равнопоставено с неговите връстници. Защото, когато няма възможност да закупиш най-ценното – учебниците, пособията, обувките, дрехите, които да дадат възможност детето да се чувства равностойно, то се самоизключва от учебния процес. И това е една от основните причини децата да отпадат от образователната система.

Нека да Аз си мисля, колеги от ляво, че никой от Вас, господин Гърневски, по-скоро към Вас, защото е реплика, не е изненадан от това, че БСП води странна политика в този парламент. Политиката е такава, че във всеки един предложен законопроект, той не е пълен, той е ЗИД, и в този ЗИД промените са само във финансирането. Четиридесет и четвъртия парламент е да се срути икономическият баланс и бюджетът на страната, да се източват за щяло и нещяло пари, защото във всеки законопроект те искат само пари, за България”.) Това са промените и аз държа да го кажа от трибуната. Господин Гърневски, защо забравихте да кажете, че много непрофесионално звучи да казваш само „тридесет Ама, какво са 30 милиона за БСП, колеги? Ама, 30 милиона са нищо! Само десет от техните милионери да дарят по 3 милиона, нещата са решени и аз съм убедена, че те ще го направят. Не бъркайте политиките в отделните секторни политики! Не се изказвайте като директори и администратори, защото позицията и тенденцията Ви не е справедлива! Какво значи повече пари до четвърти клас? И какво значи те да се обвързват с парите, които се дават за частните училища? Колеги, Вие само можехте, господин Гърневски, да им кажете, че трябва да ни благодарят,

И ако смятате, господин Гърневски, че образованието и това, че ще се промени, и ние, нацията, ще изградим да не бъде неграмотна само като наливаме пари, или със социални фондове, с които да изтичат незнайно къде, това е политика на БСП, господин Гърневски. Това не е нашата политика! Ние ще правим така по закон, както сме решили в нашия закон. Ние ще наливаме пари в програми, ние ще наливаме пари в квалификация, ние ще наливаме пари в икономика и реализация. Благодаря. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Гърневски, аз няма да слизам на нивото на Вашето противопоставяне, което е постоянно в залата, нито ще политиканствам по начина, по който Вие го направихте. Позволете ми да прочета данните на Националния статистически институт от миналата година за политиките, които провежда Вашето правителство, което в момента управлява,

Миналата година 31,9 на сто от децата на възраст до 17 години в България са били изложени на риск от бедност, или с 6,5% пункта повече спрямо 2015 г. Дайте да не връщаме времето назад, а да гледаме в собствената си къщичка спрямо тази и миналата година, спрямо политиките, които провеждаме в момента по отношение на децата. През 2016 г. относителният дял на децата с материални лишения е 51,4 на сто, а за 6 на сто от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. Списъкът с показателите, от които децата са лишени, Националният статистически институт визира едно хранене, включващо месо, пиле, риба поне веднъж дневно, пресни плодове и зеленчуци – веднъж дневно, без консервирани, купуването на два чифта обувки по размер, в зависимост от сезона – за всички сезони, на нови дрехи, подходящо място за учене, участие в училищни екскурзии, дейности и тържества, за които се плаща.

в момента говорим за документи – официални документи на държавата, госпожо Дукова! И ако трябва да се върнем на темата и на дискусията, която в момента обсъждаме да, нашият Законопроект наистина не е справедлив, но ако трябва да говорим за справедливост, върнете се на темата с пенсиите и вижте колко справедливи бяхте.

Госпожо Лечева, ако бяхте чули това, което казах, щяхте да разберете, че децата няма да напускат през Терминал 2, когато България има европейски икономически ръст. За СДС. Бях член на СДС и когато 2001 г. заявих, и то в много по-голяма зала, в лицето на ръководството на СДС, че го превръщат в търговско дружество, което до пет години ще изчезне, аз бях изключен от СДС. Госпожо Дукова, много ли са или малко 30 милиона? За тази част от залата са много и всеки лев е много важен. За тази част не е така. Аз от тук зададох въпроса на госпожа Нинова. Когато беше заместник-министър на икономиката, в Пловдив стана кражбата на века чрез Пловдивския панаир. Откраднаха се 150 милиона пловдивски имота и с тях се приватизира целият панаир за още половин милиард. За тях 30 милиона са нищо. Ако техните олигарси върнат една четвърт от заграбеното, ще има за всички ученици четворни надбавки, за всички пенсионери – пенсии, и силна социална политика. Госпожо Жекова, имате добри ораторски качества, ще стане парламентарист от Вас – сериозен, учете и наизуст, понякога е полезно. Опитахте се да кажете, че едва ли не тук си служим с езика на омразата и конфронтацията, и това го повтаряте вече трети месец – „езика на омразата“. Професор Станилов Ви каза в едно свое изказване, че зад термина „езика на омразата“ Вие искате да скриете езика на истината. Аз ще Ви кажа: не ние тук говорим с езика на омразата, а Вие вече трети месец говорите с омраза в езика си, защото не може да преглътнете плесницата, която българският народ Ви зашлеви на изборите.

Преждеговорившият всичко спомена – крадци, популисти, може би само озоновата дупка и нашата вина за нея – пропусна. от ГЕРБ.) Моля Ви, уважаеми господин Председател, да спирате или поне да предупреждавате изказващите се да се върнат към темата, а не да правят свободни съчинения по лошо нарисувана картинка. Защото, когато народни представители от БСП се изказват или защитават определен Законопроект, в някои други колеги се поражда този неистов синдром на кучето на Павлов, идват тук и почват да говорят „Приказки от хиляди и една нощ“ – не по темата. Моля Ви, правете забележка или им отнемайте думата, защото в цялото изказване на господин Гърневски нямаше почти нищо за този Законопроект, който днес обсъждаме. Благодаря Ви.

от десет минути изказване само около минута беше политическо. За разлика от Вашето, в което през цялото време имаше само политически аргументи – нито един по същество, и нито една дума за Законопроекта, господин Гърневски. Когато почнете да обвинявате

Когато говорите за политика, искам да Ви кажа, че сте далеч от социалната проблематика и нямате социална чувствителност. Затова не оценявайте моето изказване като политическо, а вижте себе си. Когато гледате сламката в очите на другите, вижте гредата в собствените си очи.

Това, което тя прочете от трибуната, искам да й кажа две неща. Едното е, че отпадналите ученици – понеже аз не чета като Вас написани неща, нито вадя написана статистика – от 2004

Жекова, не ми показвайте документи, които са Ви ги подали. Четете и запомняйте! Второ, бившият Ваш Председател,

безотносително на моето скромно участие в днешния дебат. Осемте години, за които говорих. Първо, не съм говорил за осем, а говорих за девет години и не за управление на ГЕРБ, но видимо Вие така сте го чули като „гузен негоден бяга“. Затова приехте, че съм говорил и че едва ли не това, което съм направил тук, е било изместване на проблема от съществото на нашите дебати днес.

Но се убедих, че и Вие не я познавате, защото някак си числото 63, освен че е 7 по 9, не ми говори нищо друго и няма как да го докарате като управление на Българската социалистическа партия до този момент, както и да го смятате, каквото и да правите.

1986 г., 1987 г., 1988 г. Сравнете я с днес. За да е по темата: кажете ми колко деца бяха в бедност тогава, колко са днес? И ми кажете, понеже сте много икономисти, тогава България – 1989 г., имаше 11 милиарда

Да, уважаеми господин Председателю, лични обяснения, по начина на водене, процедури, шум в залата, бури, страсти. Ще се опитам малко да Ви поохладя. И то ще говоря към управляващите. Отправям взор към тях и им заявявам: господа управляващи, не считате ли, че БСП днес изцяло постигна целта си?! Я си помислете: постигна ли я – постигна я! Да, някои разбраха какво имам предвид. Обръщам се към политолозите. Тук има политолози господин Биков. Обръщам се към тези, които са от ръководството на ГЕРБ. Господин Велчев, не си гледайте телефона, искам да се обърна

Ами, съберете се, обяснете малко на младите колеги да не се хващат толкова евтино и толкова просто на трикове. Госпожа Дукова – и тя не разбира, и тя участва в цялата тази схема. И тук, ако един колега от БСП задава въпроса: Кой? Кой? Кой – масова приватизация? Кой съсипа българската икономика? Да, абсолютно прав е. Само че тук вече влизаме на космически за България теми и едва ли не общо взето до международното положение. Аз, ако бях влязъл в тона, щях да говоря, че такъв е моделът, който е наложен от господарите, тоест от колонизаторите, които всички нас ни командват,

Довечера по всичките новини – че беше отхвърлен прекрасният законопроект, който щеше да реши всички проблеми на българските деца, които са нещастни, които са бедни, които страдат, които нямат обувки и едва ли не нямат с какво да отидат на училище, нямат пособия, нямат чанти, нямат какво да пишат. Ужас! Страшна работа! И всичко това се стоварва върху – кой? – такава е политическата и политологическата логика – върху управляващите. Затова, обръщам се към ръководствата на парламентарните групи, които управляват, да си овладеят членовете. (Смях.) Защото тук, от другата страна, всичко е абсолютно режисирано. Тук има основни играчи, които поемат темата, които отчитат опорни точки, за каквито много пъти сме говорили, и които направиха днес така, че довечера по всички новини да започват и да завършват със: как управляващите отново ощетили, изяли хляба на българските деца.

партизанска война, към активни действия. Видяхме какво се случи с крана. Нещата трябва да се търсят, разбира се, на „Позитано“. От там води началото си – бойни групи, подривни действия, но да не влизат в тона на някои изказващи се тук. Имам още един призрак защо вече са преминали към въоръжена борба от БСП. Той е мой, личен и аз го усетих. Както и да е, да не става по-весело.

срещу комунизма, срещу миналото, срещу, срещу, срещу… Изобщо говоренето „анти“. Те, да, си начесаха ораторското чувство за изява, доволни са. Това е тяхно амплоа – могат го, можели са го, но ползата за управляващите каква е – никаква! Затова завършвам с думите: дръжте се на висотата на управляващи и знайте, опозицията има своята роля, тя си има своята схема. Нейната схема е да рути властта. Вижда се, че тази опозиция е рушаща, тя не е конструктивна опозиция. Тази опозиция не даде и 100 дни. Всеки ден валят искания за оставки. Те знаят, че няма да минат, но мъжете знаят как работи ударната бормашинка, която пробива дупки. (Смях. Силен шум.) И това са нанасяне на много малки ударчета

Имаше в едно от народните събрания на ГЕРБ една тактика и тя беше много мъдра – управляваше се, държаха се на нивото на управляващите – така, както трябва, политологически добре подплатени, добре подготвени и си мълчаха. Гласуване и толкова. Хайде да гласуваме и да приключим! Благодаря, господин Шопов. Има ли реплики към изказването на господин Шопов? Не виждам желаещи за реплики. Изказване? Заповядайте.

мисля, че е едно лошо послание към всички български семейства, които държат на образованието в България, които искат да изпратят децата си на училище, които ще изпратят децата си на училище, дори със стари обувки или с непълен химикал. Не бива да принизяваме така, толкова важен и сериозен проблем. проблем. Никой от нас не помисли какви ще бъдат ефектите от едно такова подпомагане на тези семейства. Беше казано: „над 40% живеят под прага на бедността“. Не бива да оставяме тези деца разочаровани и тези семейства да се чудят как и какво да направят, за да изпратят децата си на училище. Да, българинът го може и ще го направи – ще изпрати децата не само от първи до четвърти клас, а и до 12-ти клас. Отпадат деца от училище. По статистиката, която се направи от анализа и данните от ПИЗА, две трети от децата отпадат поради социални причини. Това е защото не запазихме малките училища и не искат да ги пращат в големите, това е защото не са еднакви училищата и няма равен достъп до качествено образование. Нека направим така, че да мотивираме още хора, родители да пратят децата си на училище. Искаме икономика, прави сте – една силна икономика ще ни даде възможност за много повече социални подходи, подходи, комплексни методи, но за да има икономика, трябва да има работници, за да има работници, трябва да има грамотни хора. Няма как това да се случи, без децата да бъдат образовани. Защо от първи до четвърти клас? На всички ни е ясно. Тогава се създават основните образователни навици. Да, разбира се, ще мотивираме и предучилищната възраст – 5 и 6-годишните деца. Те също попадат в този обхват. И накрая, защо не бива да гласуваме против тези предложения? А казвате какъв ще бъде принципът на разпределението. Както е за първи клас, така ще бъде за втори, трети и четвърти клас.

да спре развитието на нашите деца, на това да помогнем на тези социални семейства? Нямало механизъм за контрол – не е вярно. Ние можем да създадем механизъм за контрол само с едно постановление или с една наредба. наредба. Едни нормативни актове не могат да бъдат пречка, да мотивираме родителите да изпратят децата достойно на училище и, разбира се, БСП ще постигне целта си, когато подкрепите нашия Законопроект.

Други желаещи за изказване по Законопроекта? Няма заявени изказвания, не виждам и желаещи от залата. Прекратяваме обсъждането и преминаваме към гласуване на Законопроекта. Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни

Гласували 181 народни представители: за 84, против 25, въздържали се 72. Предложението не е прието. Уважаеми народни

Законопроект за ратифициране Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. По Законопроекта има обстоятелствени доклади, поради което с оглед оставащото време, намирам за удачно да продължим работата по точката утре. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Следващо заседание – утре в 9,00 ч.